преди т. 1“. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 14. Предложение на народния представител Евгения Алексиева и група народни представители:

Министърът на здравеопазването съгласувано с министъра на околната среда и водите приема наредба за определяне на критерии за оценка на рисковете за човешкото здраве, включително за определяне на отстоянията от населените места на производства, излъчващи интензивно миришещи вещества.“ Комисията не подкрепя предложението.

който става § 13, § 15 и предложението на народните представители Евгения Алексиева и група народни представители. Младен Шишков за изказване. Заповядайте, господин Шишков. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Изказването ми е по § 15а и е свързано с предложението, което сме внесли с колежката Евгения Алексиева. чрез които се идентифицират и оценяват евентуалните въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Те се прилагат за планове и програми от национално, регионално и местно равнище, които са в процес на изготвяне, и за строителство и експлоатация на инвестиционните предложения на най-ранен етап от тяхното проучване и разработване, преди да е взето решение за реализацията им на конкретното място при съответната технология, начин на строителство и така По отношение на оценката на въздействие върху отделните компоненти и фактори на околната среда има разработени методики и указания, които помагат да се преодолее субективизмът и при вземането на решението от страна на компетентните органи. Не е такъв случаят обаче с оценката на риска върху човешкото здраве. За тази оценка липсват разработени критерии, въз основа на които компетентните органи да вземат обективно решение, включително липсват нормативни изисквания за спазването на отделните отстояния от населените места от различен тип производства, излъчващи силна и неприятна миризма. В последните години са налице редица случаи на разрешаване на такъв тип производство в населени места или в непосредствена близост до тях. В резултат на това възниква силно недоволство сред населението. населението. Предвид и факта, че опазването на здравето на населението е национален приоритет, сме направили с колегите предложение, което задължава компетентните органи да разработят критерии за оценка на риска върху човешкото здраве, чрез които да се гарантира обективизъм при вземането на решения при провеждането на екологичните процедури. Има немалко случаи, които бихме могли да цитираме, на територията на страната, създаващи неприятно усещане в гражданите по отношение на дейностите, които развиват тези инсталации. В тази връзка нашето предложение е да бъде създадена такава нормативна подзаконова уредба, която да регламентира отстоянията и въобще технологичния процес на предприятия и инсталации, които излъчват интензивни миризми. Затова, колеги, въпреки че предложението е отхвърлено от Комисията, бих искал да Ви призова да го подкрепим, защото то е изключително важно и до голяма степен ще помогне, така да се каже, за пречистване на въздуха в някои от населените места. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Шишков. За реплика – Манол Генов. Господин Шишков, много е важно Вашето предложение, Вашият интерес наистина в защита на здравето и живота на хората, но не искам да се връщам назад, да казвам кога беше отменена наредбата, която съществуваше и регламентираше тези отстояния различни производства. Вие сте член на Комисията, бяхме поканили представител на Министерството на здравеопазването, бяха коментирани всички тези неща. Получихме уверение, че тази наредба съвместно с Министерството на околната среда ще бъде разработена, ще бъде предложена за обществено обсъждане и ще имаме краен резултат от нея. Вие сам казахте от тази трибуна, че са изключително сложни механизмите за оценка на риска, затова как да премерим миризмата, защото е изключително субективно да премериш една миризма – на един му мирише, на друг не му мирише, и тази наредба ще се радваме всички, ако стане факт. В Комисията, Вие сам знаете, не гласувахме това предложение и очакваме в бъдеще наистина нещата да се случат. Благодаря. Благодаря Ви, господин Генов. Втора реплика от Стефан Шилев. Заповядайте, господин Шилев.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 По принцип, на теория бих се съгласил с господин Генов затова, че трябва да има една наредба, малко по-всеобхватна, обаче като се замисля на практика какво се случва, защото важно е наистина какво се случва. На практика какво се случва? Може и да не се случи тази наредба, по-важно е обаче да защитим интересите на хората. Факт е, че в Комисията по околната среда и водите само представителите на ГЕРБ-СДС гласуваха за такава наредба, а другите колеги бяха против, от което аз, честно казано, съм разочарован, защото това са теми, по които говорим, по които говорим, относно здравето на хората, теми, които са изначални, и тук няма значение дали сме червени, сини и така нататък, важно е да запазим здравето на хората. В тази връзка аз ще гласувам за

уважаеми господин Шишков! Да, действително Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, с която се определяха хигиенно-защитните зони от населените места, бе отменена точно от правителството на ГЕРБ през 2011 г. Всъщност 11 години по-късно след дълго бездействие, да, с право проблемът наистина е сериозен, Вие сте загрижени за състоянието на населените места и за въздействието от различен тип производства върху тях. Искам да Ви кажа, че през тези 11 години, в които този проблем сякаш не съществуваше, в много населени места в страната – в Нова Загора, във Видин, в Пловдивско, хората бяха и все още са изложени на геноцида на неприятните зловония. Проблемът наистина е много сериозен, но така направено, Вашето предложение няма да разреши проблема на хората. Всъщност Министерството на здравеопазването вече е в процес на разработване на една наредба, на здравеопазването вече е в процес на разработване на една наредба, в която ще бъдат оценени всички аспекти на този проблем, и вярвам, че най-после – 11 години по-късно, ще намерим решение и ще разрешим проблема с неприятните миризми от различни производства за хората. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Султанова. За дуплика – Младен Шишков. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, да, така е, фактологията е точна. Наредба № 7 беше отменена от първото правителство на ГЕРБ, но то имаше основания да го направи. Наредба № 7 беше остаряла, не беше в унисон с интензивното развитие на икономиката и индустрията и затова се предприеха по-гъвкави мерки, като тези преценки бяха прехвърляне в компетенциите на съответните институции – РИОСВ и РЗИ. Очевидно тази гъвкавост не породи очаквания ефект и ние оценяваме това. Разбира се, винаги си признаваме грешките. Пропуск е, който в момента се опитваме да санираме, и се надяваме на Вашата подкрепа, разбира се. По отношение на заявката от Министерството на здравеопазването, което чрез своето становище и устно на Комисията заяви, че подготвя някаква наредба за общо въздействие на всички индустриални производства – това е много добре като идея, но остава като едно добро пожелание някъде в бъдещето. Първо, защото няма законово основание да го направи. В никой от законите не е записано, че трябва да бъде приета такава наредба. Тоест те подготвят някакъв документ на своя добра воля без никакво законово основание. Това означава, че няма никакъв хоризонт за приемането на този документ. Минаха вече шест месеца, нищо не се случва. Аз съм убеден, че и един ред по тази наредба не е написан. Няма лошо в момента да приемем конкретната Наредба за миризмите и когато Министерството на здравеопазването заедно с Министерството на околната среда и водите успеят да направят нещо съвместно, тази наредба ще бъде примерно имплементирана към новата наредба или ще бъде отменена. Ще се намери някаква форма да бъде използвана. Но понеже, както казахте, проблемът е спешен, проблемът е важен, нека да не го отлагаме още шест месеца или още една година, или още две години, не се знае колко в бъдещето. Затова Ви призовавам още веднъж – нека да приемем тази наредба сега, тоест въвеждането на такава наредба, и в бъдеще, когато се приеме обща наредба, ще се направи един цял законодателен акт. Благодаря. Господин Шишков, нещо, което го отлагаме и сме го отлагали 11 години, не виждам как ще го решим по този начин. Вие казвате да приемем наредба. Наредбата е подзаконов акт и е продукт на министерски действия и на изпълнителната власт. Нека да не си преувеличаваме правомощията, защото ние не може да приемем наредба. Господин Шилев каза, че имало много възмутени хора. Те са възмутени от 2011 г., господин Шилев. Така че не искам да прехвърлям беди, вини, бездействия за това време, но факт е, че тази наредба беше отменена 2011 г., както подчерта колежката тук. Така че, господин Шишков, даже и да я приемем тази поправка, когато няма готовност от изпълнителната власт, когато няма разработени механизми по какъв начин да бъдат смятани отстоянията от тези индустриални и други обекти за тези производства, просто си говорим тук празни приказки. Така че хайде да работим по същество. Да оставим празните приказки и наистина когато има законодателна инициатива да се

Ние не казваме, че Народното събрание ще приеме тази наредба. Това е ясно, че не е в нашите правомощия да приемем подзаконови нормативни актове. Въобще не е празно говоренето. Напротив, спазваме цялата процедура по надлежния ред, за да бъде направено такова адекватно предложение. Ние като Народно събрание възлагаме на съответните министерства да приемат такава наредба. Простичко е. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Шишков. Други реплики към Манол Генов има ли? Екатерина Захариева, заповядайте.

сте опитен парламентарист и по добре може би от мен знаете, че за да се приеме наредба, трябва да има основание в Закона. Няма как ресорните министерства, дори и с огромното желание, което имат, да решат този проблем и да разработят подзаконов нормативен акт, да го направят и да го приемат, без да имат такова основание в Закона. Така че призовавам и Вас, и всички още веднъж да дадат такова основание в Закона на двете компетентни министерства, за да могат да си свършат работата. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Захариева. Трета реплика? Стефан Шилев, заповядайте.

изключително много сигнали за миризми. Факт е, че един предходен министър беше направил проучване за един електронен нос – мисля, че така се казваше. мисля, че бяха стигнали тези проучвания, но очевидно процедурата, която е в момента, за събиране на комисия с различни представители и така нататък, тя е меродавната към момента. Смятам наистина, господин Шишков, че е изключително важно, защото мислим в една посока – да дадем такава възможност на Министерския съвет и да задължим с шест месеца. месеца. Смятам, че ние сме тези, които можем да направим това – да кажем колко време, а всъщност изпълнителната власт, и в думата „изпълнителна“ се заключава това, трябва да го направи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря и аз, господин Шилев. Господин Генов ще има ли дуплика? Няма.

Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване. На първо място поставям на гласуване предложението на народния представител Евгения Алексиева и група народни представители за създаване на нов параграф, което е неподкрепено от Комисията по околната среда и водите. на гласуване предложението на народния представител Евгения Алексиева и група народни представители

в Доклада на Комисията са 13 и 14, но поради приемането на нов § 9 се преномерират автоматично на 14 и 15.

По § 36 има предложение на народните представители Стефан Шилев, Иван Тотев и Радомир Чолаков. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Ивайло Мирчев и група народни представители: Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

В ал. 1 думите „ново или на съществуващо предприятие и/или съоръжение“ се заменят с „ново, съществуващо

Благодаря. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става §

в предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал или изменения на процес, или на естество или физична форма, или количество на опасните вещества, които биха могли да имат значителни последствия за опасностите от големи аварии или могат да доведат до превръщането на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал в предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал или обратно;“; в) в т. 3 думите „предприятия

„2. одобряване на доклади за безопасност по реда на чл. 109 – 115 за изграждане и/или експлоатация на нови, за експлоатация на други или изменения по ал. 2, т. 2 на съществуващи

в) създава се т. 4: „4. потвърждаване на пълнотата и съответствието на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии по реда на чл. 106 за изграждане и/или експлоатация на нови, за експлоатация на други или изменения по ал. 2, т. 2 на съществуващи предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал или части от тях.“ а) в текста преди т. 1 накрая се добавя „изпълнение на политиката по отношение на използването на земята или друга свързана с това политика и процедурите за прилагането ѝ, като се отчита необходимостта в дългосрочен план

За целите на ал. 3 и 4 операторът на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал предоставя на съответния компетентен орган по глава осма, раздел II от Закона за устройство на територията пълна информация относно рисковете за човешкото здраве и околната среда, произтичащи от наличието на опасни вещества по приложение № това предприятие/съоръжение, техническо становище по тези рискове, за всеки отделен случай или общо, при вземането на решения, и за мерките за предотвратяване на големи аварии с тези вещества и за ограничаване на последствията от тях. Операторът на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал предоставя тази информация при поискване от съответния компетентен орган по глава осма, раздел II от Закона за устройство на територията.“

се заменя с „техническото становище по ал. 5 и становищата, коментарите и предложенията“.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18,

за срок от 14 дни, след което изготвя и оповестява на интернет страницата на РИОСВ проект на решение по ал. 4. Когато могат да бъдат засегнати повърхностни и/или

с „и всяка негова актуализация с мотивирано решение потвърждава или отказва да потвърди“. 4. Създава се нова ал. 5: „(5) Решението по ал. 4 съдържа: 1. наименование на органа, който го издава; 2. наименование на оператора, име и пълен адрес на предприятието/съоръжението; 3. характеристика на предприятието/съоръжението; 4. правни и фактически основания; 5. описание на резултатите от проведените консултации със засегната общественост и начина, по който те са взети предвид; 6. мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда; 7. разпоредителна част; 8. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва решението; 9. дата на издаване и подпис.“ 5. Досегашната ал. 3 става нова ал. 6 и се изменя така: „(6) Предприятието/съоръжението с нисък рисков потенциал се въвежда в експлоатация след влязло в сила решение за потвърждаване на ДППГА.“ 6. Създават се ал. 7 и 8: „(7) В 3-дневен срок от издаването на решението по ал. 4 директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице го оповестява на интернет страницата на РИОСВ. (8) Решението по ал. 4 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от оповестяването му.“

а) в текста преди т. 1 думите „е длъжен да“ се заменят с „периодично“, а думата „да“ се заличава; б) точка 1 се изменя така: „1. най-малко веднъж на всеки 5 години;“; в т. 2 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“; г) в т. 3 думите „предприятието и/или съоръжението или промени в даден процес или в естеството, физичната форма“

„В 7-дневен срок от преразглеждането на ДППГА операторът изпраща заключенията и документацията на директора на РИОСВ.“ Откривам дискусия по параграфи 16 до 19

Първоначално бих искал съвсем накратко да направя една ретроспекция какво се случва в момента. Имаме Законопроект, предложен от предходно правителство, този законопроект предложенията за отмяна или промяна се подкрепят от коалицията, която издигна настоящото правителство. Тоест случва се нещо доста странно. Защо? Аз мисля, че нещата са ясни, на Комисията това нещо е дискутирано, но бих искал да дам малко светлина по отношение на § 16 и следващите. Разбира се, те касаят и § 23 и 36, за които след малко ще Тези промени касаят Раздел I от Закона за опазване на околната среда – „Контрол на опасностите от големи аварии“, частта „Предотвратяване на големи аварии“. Самото заглавие дори и за неспециалисти вече показва, че тук имаме работа със съоръжения, които при определени обстоятелства биха застрашили здравето на населението и качеството на околната среда. Поради това изменението, което предлага правителството в Закона за опазване на околната среда, буди недоумение, защото би могло да създаде недостатъчен контрол на опасностите от големи аварии. МОСВ и Министерският съвет може би под давление на инерцията от предлаганите промени в параграфи 8, 9 и 13 един вид автоматично и по подразбиране, без да се замислят много-много, предложиха и § 16 и другите свързани с него, приети като ЗИД на ЗОС от второто служебно правителство. Тук има един съществен проблем, но много хора не го разбраха може би. Няма да влизам в подробности, но промяната е резултат от субективни причини и конфликти и е добре това, че този проблем ще се преодолее понастоящем, след като Комисията подкрепя тези промени, които и ние от ГЕРБ-СДС предлагаме. Това, което ние предлагаме, е доказателство, че мислим за хората, а не, както преди малко някои колеги говореха. Мислим също така за икономиката и за бизнеса, а не просто да оставим, както може би трябваше коалицията да се омотае много добре в това, което прави. С промените в ЗИД на ЗОС се предлага разделянето на правомощията между Изпълнителната агенция по околна среда и централната администрация на МОСВ, което ние сме убедени, че ще доведе до затруднения както за бизнеса, така и за самото Министерство. Предлага се част от процедурата по издаване на комплексни разрешителни, което е първият етап по определяне на приложимата процедура за планирани промени за потвърждаване на класификацията на предприятия с нисък или висок рисков потенциал като част от процедурата за одобряване на доклад за безопасност, да премине към управлението на централната администрация на МОСВ, а друга част от тази процедура да остане в Изпълнителната агенция по околна среда. Тези промени, на първо място, са против правомощията на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, които са регламентирани в самия Закон за опазване на околната среда. През 2019 г. тези същите правомощия, които сега се прехвърлят към МОСВ, сега се прехвърлят към МОСВ, се върнаха обратно – от МОСВ към Изпълнителната агенция, точно с цел да се намали тежестта, която има върху бизнеса, да може да се осигури работа на едно гише и да може много по-лесно едно гише и да може много по-лесно и по-кратки да са процедурите, особено за предприятия с комплексни разрешителни. Знаете, предприятията с комплексни разрешителни са доста тежки предприятия и тук говорим вече за предприятия с нисък и висок рисков потенциал. Понастоящем е налице повторно връщане на тази процедура в МОСВ. Това изменение би довело до увеличаване на административната тежест за операторите на големи предприятия. Няма да изброявам кои са големите предприятия. Това затруднение ще бъде факт, тъй като издаването на комплексното разрешително или неговото актуализиране е само един първи етап от една много сложна процедура. В момента притежателите на комплексни разрешителни подават документите си в единен орган – Изпълнителната агенция по околна среда. Разделянето на правомощията между ИАОС и централната администрация на Министерството на околната среда и водите ще доведе до затруднения както за бизнеса, така и за самото министерство. Ако това бъде допуснато, ще се намали координацията между процедурите по комплексни разрешителни и тези по Севезо, което ще доведе до проблеми за предприятия с висок и нисък рисков потенциал. В заключение, както знаем, експертите по принцип имат значително натоварване – не само на регионално, но и на централно ниво, господин министърът със сигурност ще потвърди. Тези промени биха довели до затрудняване на някои отдели и дирекции в Министерството наистина е достатъчно обосновано тези промени да бъдат отхвърлени. Гореизброените недостатъци са все проблеми, които трябваше да бъдат адресирани от вносителя и на които до момента не са получени отговори. Затова е много добре, че

Настоящият състав и политическо управление на Министерството на околната среда и водите сме съгласни, че не бива да има такова разделяне на правомощията от Изпълнителната агенция по околна среда и Министерството на околната среда и водите. Факт е и че за последните няколко години в голям обем е нараснал броят на преписките към Министерството.

За регионалните инспекции по околната среда и водите този процент е нараснал на 65, което често пъти е причината и за определени забавяния за нарасналия обем на работа. Но е факт, че Комисията също подкрепи нашата идея да няма това разделяне

Въпреки че Вие заехте мястото на господин Минчев, мисля, че е хубаво да се придържаме – процедурата ми е по-скоро към него. Като водещ на заседанието той иззе функцията на докладващия и добрата парламентарна практика предполага, че ако докладващият има временна невъзможност или иска да си почине – естествено, тежък е Законопроектът, дълъг е Докладът, е хубаво не председателстващият отгоре да продължи докладването на Законопроекта,

и членовете в нея имат необходимата подготовка да докладват Законопроекта и е малко несвойствено на председателстващия да изземва тази функция. Това ми беше процедурата и Ви благодаря, ако занапред

господин Министър, колеги! Моята процедура е по-скоро по изпълнение на Правилника или по-скоро на § 3 от Допълнителните разпоредби. Той гласи следното: „§ 3. „Председател“ по смисъла на този правилник е председателстващият съответното пленарно заседание на Народното събрание.“

Уважаеми колеги, моля да заемете местата си ще поставя на гласуване анблок § 16 – 19, които са в редакция на Комисията и които запазват номерацията си, така както е по вносител.

б) в т. 5 и 6 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“. 3. В ал. 4 думите „съществуващо предприятие и/или съоръжение“ се заменят с „ново, съществуващо или друго предприятие/съоръжение“, думите „персонала на предприятието“ се заменят с „неговия персонал“, а думите „в предприятието“ се заличават. 4. Създава се ал. 6: „(6) Операторът на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал предоставя на кмета на съответната община, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението, необходимата информация, определена

3: а) в текста преди т. 1 след думата „изменение“ се добавя „в 3-дневен срок от изготвянето им“; б) в т. 1 накрая се добавя „като осигурява за период от 14 дни обществен достъп до проекта или изменението му чрез интернет страницата на общината,

възникване на голяма авария на територията на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал; г) промени, които са настъпили в предприятието/съоръжението или в съответните съответните спасителни служби по Закона за защита при бедствия, в новите технически познания, както и в познанията относно реагирането при големи аварии.“

предложение на народните представители Стефан Шилев, Иван Тотев и Радомир Чолаков. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Ивайло Мирчев и група народни представители: Комисията подкрепя предложението.

след представяне на актуализирано уведомление за класификация по чл. 103, ал. 5 от оператора на предприятие/съоръжение, класифицирано с висок рисков потенциал б) в т. 1 и 2 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“.“

Колеги, откривам дискусията по така изчетените от господин Манол Генов текстове. Има ли желаещи за изказване? Няма. Прекратявам дискусията.

Уважаеми колеги, моля да заемете местата си – ще поставя на гласуване параграфи 20 и 21 са в редакция на Комисията; § 22 е по вносител; § 23 е в редакция на Комисията; и § 24 е по вносител с лека добавка, която беше изчетена от господин Генов.

така: „(1) Операторът на ново, съществуващо или друго предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал подава до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда заявление за одобряване на доклад за безопасност, като по отношение на новите предприятия/съоръжения докладът се представя не по-късно от 6 месеца преди подаването на заявление за издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.“ 2. В ал. 3: а) в т. 1 накрая се добавя „който съдържа и ДППГА“; б) точка 2 се отменя; в) в т. 3 думата „предприятието“ се заменя с „предприятието/съоръжението“. 3. Алинея 4 се изменя така: „(4) Със заявлението по ал. 1 операторът може да поиска от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда част от информацията по ал. 3, т. 1 или списъка с опасните вещества от приложение № 3 да бъдат обявени за поверителни, когато представляват производствена или търговска тайна, и представя съответните мотиви за това.“ 4. В ал. 5 думите „съдържаща се в заявлението по ал. 1 или документите по ал. 3“ се заменят с „по ал. 3, т. 1 или списъкът с опасните вещества от приложение № 3“. 5. Създава се нова ал. 6: „(6) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда може да определи част от информацията по ал. 3, т. 1 или списъкът с опасните вещества от приложение № 3 да бъдат считани за поверителни на основанията по ал. 4 и 5.“ 6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така: „(7) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда в 14-дневен срок от получаване на заявлението писмено уведомява оператора дали искането му е частично, или напълно уважено за случаите по ал. 4 и 5 или за преценката по ал. 6. За целите на обществения достъп определя срок до 5 дни за внасяне на преработен вариант на документите на хартиен и електронен носител, в който не се съдържа информацията, която е приета за поверителна. В случаите по чл. 114, ал. 1 едновременно с коригираните и допълнените документи се внася и преработен вариант на документите за целите на обществения достъп.“ 7. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.“

Откривам дискусията. Има ли желаещи за изказване по параграфи 25 – 32? Няма изказвания. Прекратявам дискусията. Ще подложа на гласуване следните текстове: § 25, който е в редакция на Комисията; параграфи 26 и 27, които са по вносител; §28, който е в редакция на Комисията;

В ал. 2: а) в текста преди т. 1 след думите „неговото възникване“ се добавя „като използва най-подходящите средства“; б) точка 3 се изменя така: „3. наличните данни за оценяване на въздействието на аварията върху човешкото здраве, имуществото и околната среда;“.“

с висок рисков потенциал периодично преразглежда и при необходимост актуализира доклада за безопасност, в т.ч. ДППГА и СУМБ:“; б) точка 1 се изменя така:

7-дневен срок от преразглеждането на документите по ал. 1 и/или 2 операторът изпраща заключенията/документацията на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда.“ 3. Алинея 4 се изменя така: „(4) При актуализиране на вътрешния авариен план в случаите по ал. 2 операторът предоставя информация за актуализиране на външния авариен план на

предложение на народните представители Стефан Шилев, Иван Тотев и Радомир Чолаков. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Ивайло Мирчев и група народни представители: Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, § 35: „§ 35. В чл. 116з се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думите „въз основа на информацията“ се добавя „представена от оператора в уведомлението за класификация“, а думите „предприятия и/или

последствията от нея, включително, когато е достъпна, информация за съседни предприятия, както и за обекти, които не попадат в обхвата на този раздел, райони и строежи, които биха могли да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и от ефекта на доминото.“

с „разрешителни и регистрации“. 2. Точка 1 се изменя така: „1. по чл. 67 и 78 във връзка с чл. 35 от Закона за управление на отпадъците с изключение на регистрацията за дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците;“.“

на издадено разрешително“. 2. В ал. 3 думите „Министерството на околната среда и водите“ се заменят с „Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице“. 3. В ал. 4 след думите „Министърът на околната среда и водите“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.“

Колеги, откривам дискусията по § 33 до § 40. Има ли желаещи за изказване? Няма изказвания. Прекратявам дискусията. Ще поставя на гласуване анблок следните текстове: § 33, който е в редакция на Комисията, § 34, който е по вносител, с лека корекция, която беше изчетена от госпожа Султанова, 35, 36, 37, 38, 39 и 40, които също са в редакция на Комисията.

Моля, режим на гласуване.

Комисията. Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма. Предложенията са приети. Госпожо Султанова, имате думата.

компетентният орган по чл. 120, ал. 1 подготвя проект на комплексно разрешително и: 1. в тридневен срок осигурява достъп на интернет страницата си до проекта на комплексно разрешително при равнопоставеност на заинтересованите лица за период от 14 дни; изпраща проекта на комплексно разрешително на кмета на съответната община за публично оповестяване за период от 14 дни; 3. в 20-дневен срок от изтичането на срока по т. 1 и 2 съгласува проекта на комплексно разрешително със съответната РИОСВ и басейнова дирекция и уведомява писмено оператора по чл. 122, ал. 1 за проекта на комплексно разрешително. (7) В 30-дневен срок от уведомяването по ал. 6, т. 3 компетентният орган по чл. 120, ал. 1: 1. провежда при необходимост консултации с оператора; 2. за период от 7 дни осигурява достъп на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда за резултата от проведените консултации по т. 1, както и от съгласуването с директорите на РИОСВ и басейнова дирекция.“

предложение на народните представители Стефан Шилев, Иван Тотев и Радомир Чолаков. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Ивайло Мирчев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 44 да бъде отхвърлен. По § 45 има предложение на народните представители Стефан Шилев, Иван Тотев и Радомир Чолаков. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Ивайло Мирчев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 45 да бъде отхвърлен. По § 46 има предложение на народния представител Ивайло Мирчев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който става § 44. § 44. „§ 44. В чл. 124, ал. 2 се създава т. 6: „6. данните от мониторинг и/или оценки показват, че целите за опазване на околната среда по чл. 156а от Закона за водите, установени за водно тяло в ПУРБ, не се постигат или съществува риск от влошаване на състоянието на водно тяло или потенциала на изкуствено или силно модифицирано водно тяло, по искане на директора на басейнова дирекция;“.“ По § 47 има предложение на народните представители Стефан Шилев, Иван Тотев и Радомир Чолаков. Комисията подкрепя предложението.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Аз бих искал да кажа няколко думи по по § 46, в частност по т. 7 от предложението на вносителя, и да се мотивирам защо съм категорично против приемането на такъв текст. Уважаеми колеги, всички структури към МОСВ участват в процедурите. РИОСВ участва в момента на издаване, извършва периодичен контрол, както и при всяко преразглеждане и актуализиране, включително ходи на място, за да потвърди подадената със заявлението информация. Ако все пак се допусне такъв случай, то е налице несъответствие на инсталацията с условията на комплексното разрешително, както и неподаване на информация за планираната промяна. РИОСВ може да санкционира и да даде предписание за подаване на информация за преразглеждане на комплексното разрешително. Не трябва да се забравя, че санкциите, които са предвидени за неподаване на информация до компетентния орган за всяка планирана промяна, в каквато хипотеза сме тук, както и за неизпълнението на комплексното разрешително, са от 10 хиляди до 500 хил. лв. Може дори инсталацията да бъде спряна чрез прилагане на принудителна административна мярка до привеждане в съответствие. Така предложен, текстът показва безсилие на контролния орган, колеги. Прави се опит чрез неясни текстове да се подобри контролът, с който на практика има проблем, вместо да се насочат усилията към изграждането на капацитет, обучение и въвеждане на единни практики в РИОСВ. По отношение на представена или получена невярна информация, каквато дефиниция беше записана, е много общ текст. Как се доказва, че информацията е била невярна към момента на подаване? Още повече че комплексното разрешително се изисква преди разрешителното за строеж, което означава, че съоръженията, необходими за работа на инсталацията, както и пречиствателните съоръжения, не са налични в момента на подаване на информацията. Кой подава информацията? Всеки гражданин, както и всеки бизнес конкурент, който не иска да има конкуренция. По този начин се въвежда нова процедура, която чрез този текст към момента е изключително неясна. От друга страна, органът по издаване се задължава да я открива при всяка получена информация, независимо как и от кого е получена. Това ще доведе до увеличаване на процедурите по комплексно разрешително. При този неясен текст, при който всеки може да сезира компетентния орган, няма ли да се стигне до блокиране на работата на Изпълнителната агенция по околна среда? Всъщност правен ли е анализ как това предложение ще повлияе на процесите? Например колко са отворените процедури по комплексно разрешително към момента, колко от тях са за преразглеждане, актуализиране и прогнозно с колко ще се увеличат? Не на последно място, с този текст вносителят на практика казва, че цялата система, включително Изпълнителната агенция по околна среда, Регионалната инспекция по околната среда и водите, басейновите дирекции, националните паркове, не работи, и то в областта на такъв тежък и важен режим, като комплексните разрешителни. Логичният въпрос е защо са необходими толкова органи, за които се губи немалък финансов ресурс на обществото, като Министерството знае, че те не работят ефективно и освен всичко друго, чрез този текст си го признава. Благодаря. Благодаря Ви, господин Шишков. Има ли реплики, колеги? Заповядайте, госпожо Стратиева. Уважаеми господин Шишков, уважаеми колеги! Имаме пример и той е за невярна информация, която не се дължи на виновно поведение на заявителя и получател на комплексно разрешително. Ако поради бедствие намалее приток на вода в дадена река и ако изчезне притокът на вода в хвостохранилище, или ако това се увеличи няколко пъти от предвиденото, това може да се дължи на виновно поведение на получателя, но може да се дължи и на външни фактори. Редакцията във вида, предложен от господин Ивайло Мирчев и група народни представители, препраща към чл. 156а от Закона за водите, което върши работа, но не е толкова всеобхватно като предложението на Министерството на околната среда и водите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Стратиева. Има ли други реплики, колеги? За дуплика желаете ли, господин Шишков? Имате думата. Благодаря, господин Председател. Аз ще бъда кратък. Госпожо Стратиева, примерите, които бяха дадени, не са един, а са няколко. Всички сме запознати с тях, но нито един от тях не е релевантен към настоящия законопроект. Благодаря.

Уважаеми господин Иванов, уважаеми дами и господа народни представители! Аз бих желал да подкрепя предложението на Комисията, като дам два допълнителни аргумента. околната среда и водите са компетентни в определени условия, които имат пряко отношение към дейността на определени инсталации, които попадат в обхвата на комплексните разрешителни. Но има и други фактори и други органи, които биха могли да сигнализират. Отделно, това дава възможност – тези текстове, на граждани, организации, които работят в обществена полза, да сигнализират министъра, който да започне определена процедура по преразглеждане. Това само по себе си не създава нова практика и не създава някакъв потенциал за административен натиск, но министърът следва да разгледа тези сигнали и ако прецени, че те имат релевантност към случая, да активизира, да ангажира Изпълнителната агенция по околна среда, която да направи тези проверки и евентуално преразглеждане на комплексното разрешително. Имайте предвид и примера, който беше даден – понякога вследствие на външни фактори, които не се дължат на от страните или на корупция, но просто външни фактори понякога налагат нови условия. Все пак околната среда е една динамична среда, която променя своите компоненти. Това може да предизвика подобно нещо и то да защити интереса на гражданите и здравето на гражданите, защото едно комплексно разрешително е онзи инструмент, с който предприятия, представляващи риск за околната среда, може да функционират спрямо актуалната към момента информация. Благодаря. Благодаря Ви, господин Вицепремиер. Други изказвания, колеги? Няма други изказвания. Прекратявам дискусията. Колеги, ще подложа на гласуване § 41 и § 42, които са в редакция на Комисията, § 43, който е по вносител, 44, който Комисията предлага да бъде отхвърлен, § 45, който също Комисията предлага да бъде отхвърлен,

вносител и става § 45. Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали сe няма. С това предложенията са приети. Имате думата, госпожо Султанова.

предложение на народния представител Ивайло Мирчев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 52, който става § 49: „§ 49.

В ал. 4 се създава т. 3: „3. при необходимост координирано с други проверки за съответствие по този закон или други нормативни актове в областта на предотвратяване на промишленото замърсяване, аварийната и пожарната безопасност или осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.“ 5. В ал. 5 думите „разработват и при необходимост преразглеждат“ се заменят с „разработват,

7. В ал. 12 думите „В едномесечен срок“ се заменят с „Във възможно най-кратък срок“. 8. Създава се ал. 13: „(13) Органите по ал. 2 си сътрудничат и обменят информация чрез подходящ механизъм и инструменти с цел ефективно прилагане на изискванията на глава седма, раздел I или на наредбата по чл. 103, ал. 9.“

съставя констативен протокол, в който се дават задължителни предписания на оператора с определен срок за изпълнение при необходимост. Констативният протокол се подписва от всички членове на комисията.“ 2. В ал. 2, т. 1 след думите „министъра на околната среда и водите“ се добавя „или до оправомощено от него длъжностно лице“.“

става § 52. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 53, като в т. 1 думите „основния текст“ се заменят с „текста преди т. 1“, а в т. 2 след думите „след издадено“ се добавя „решение, с което се отказва потвърждаване на ДППГА по чл. 106, ал. 4, или“.“

Има ли желаещи за изказване, колеги? Няма. Прекратявам дискусията.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Васил Стефанов за удължаване на днешното заседание до приключване на точка втора за днешния ден, а именно продължение на

Предложение на народния представител Ивайло Мирчев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 54: „§ 54. В чл. 166а се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думите „което извършва дейност без влязло в сила решение“ се добавят „за потвърждаване на ДППГА по чл. 106, ал. 4, или“. 2. В ал. 2 след думите „от тях в“ се добавя „ДППГА, потвърден с решението по чл. 106,

буква „б“ след думата „което“ се добавя „към или след 1 юни 2015 г.“, думите „списъка с опасни вещества към 1 юни 2015 г. или след тази дата става“ се заменят с „неговия списък с опасни вещества, се превръща“ и думите „с нисък потенциал“ се заменят с „обратно“. 4. Създава се т. 31е: предприятие/съоръжение” е действаща площадка, която попада в обхвата на глава седма, раздел I, или предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал, което се превръща в предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал или обратно, към или след 1 юни 2015 г. по причини, извън посочените в т. 31г.“ 31г.“ 5. Създава се т. 71а: „71а. „Проверка по глава седма, раздел I” са всички действия, включително посещения на място, проверки на вътрешни мерки, системи и доклади и последващи документи, както и всички необходими последващи действия, предприемани от или от името на компетентния орган с цел проверка и насърчаване

отпадъците.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 58, който става § 56: „§ 56. В § 9, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби се създава изречение четвърто „Довършването на неизпълнените програми след 31 декември 2025 г. е отговорност и е за сметка на купувача по приватизационната сделка и приватизираното дружество и/или правоприемниците им.“ Предложение на народния представител Ивайло Мирчев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 57: „§ 57.

57 до 63, както и предложението за създаването на нов § 54. Желаещи за изказване? Има ли изказвания, колеги, по тези текстове? Няма. Прекратявам дискусията. Ще поставя на гласуване следните текстове: предложението на Комисията за създаване на нов § 54;

режим на гласуване. Гласували 102 народни представители: за 98, против 1, въздържали се 3.

§ 62: „§ 62. Започналите до влизането в сила на този закон процедури по реда на глава шеста, раздел III, по които са проведени консултации с компетентните органи за вземане на решение по ОВОС по заданието за обхвата и съдържанието на ОВОС, се довършват по досегашния ред.“ По § 65 има предложение на народните представители Стефан Шилев, Иван Тотев и Радомир Чолаков. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Ивайло Мирчев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

става § 63. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 67, който става § 64. По § 68 има предложение на народните представители Стефан Шилев, Иван Тотев и Радомир Чолаков. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Ивайло Мирчев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 68 да бъде отхвърлен. По § 69 има предложение на народните представители Стефан Шилев, Иван Тотев и Радомир Чолаков. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Ивайло Мирчев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 69 да бъде отхвърлен. По § 70 предложение на народния представител Ивайло Мирчев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага § 70 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като нов § 56. Предложение на народния представител Евгения Алексиева и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 65: „§ 65. В срок до 9 месеца от влизане в сила на този закон операторите на предприятия/съоръжения, които от 1 юни 2015 г. до влизане в сила на този закон попадат в обхвата на т. 31е от допълнителните разпоредби, се привеждат в съответствие с изискванията на глава седма, раздел I и на наредбата по чл. 103, ал. 9.

Има ли изказвания, колеги? Няма. Прекратявам дискусията. На първо място ще подложа на гласуване предложението, което е неподкрепено от Комисията, а именно предложението на народния представител Евгения Алексиева, за създаване на нов § 72. Гласуваме предложението на народния представител Евгения Алексиева, неподкрепено от Комисията.

§ 63; § 67, който е по вносител и става § 64; предложенията на Комисията за отхвърляне на параграфи 68, 69 и 70; предложението за създаване на нов § 65,

режим на гласуване. Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1. С това предложенията са приети, а и Законопроектът на второ гласуване.

господин Шишков, Вие сте записан. Заповядайте, имате думата за изказване. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, преди всичко бих искал да Ви поздравя с първия законопроект, който приемате в рамките на този мандат, по отношение на опазване на околната среда и преминаваме към следващия законопроект, свързан с ВЕИ-тата.

Колеги от нашата парламентарна група вече коментираха възможностите за заобикаляне на Закона и злоупотреба с въведеното облекчение. Впрочем Вие сте направили някакъв опит да се съобразите със становището на институциите, което адмирираме, но сте го направили по максимално неадекватен начин, колеги. Защото така, както сте формулирали дългото изречение на чл. 25а, ал. 1, се създават множество възможности за различни тълкувания, а неясното законодателство, знаете, че води до нерегламентирани практики. По отношение на ал. 5 е добре, че сте се сетили да направите някаква защита. Направили сте една защита, но сте пропуснали много важна друга защита. Инсталацията вече ще бъде изградена като категория шеста, колеги, тоест няма да има никакъв инвестиционен проект, но ще бъде използвана като категория трета. Затова е добре законодателството да не се чете фрагментирано, а в цялост. С тази защита – в кавички, Вие заобикаляте Закона за устройството на територията и правите Закона още по-опасен и още по-несправедлив. Ще Ви дам един пример, за да го онагледя. Да вземем за пример два търговски субекта, две фирми. Едната фирма разполага с тарикат-адвокати, да го наречем,

Тръгват по кратката процедура, правят си някакво становище, което е две странички от конструктор, две странички от ел. инженер, внасят ги в общината, получават си разрешението за строеж, изграждат си инсталацията от 5 мегавата 5 мегавата и всичко приключва дотук с документите. Всичко това става в рамките на месец, два, три, четири максимум. Няма приемателна комисия, няма хора, които да мерят на място дали всичко, което е изградено, е правилно. Пускат си едно заявление, правят си един анекс към договора, след което имат възможността да продават енергията, която произвеждат, без никакви допълнителни административни изисквания, тоест от обект шеста категория, заобикаляйки Закона, го правят обект трета категория без абсолютно никакъв контрол. Другата фирма, която няма толкова вещи адвокати, започва по дългия път. Започва с ПУП-ове, екологични оценки, ОВОС-и, разрешения за строеж, изграждане, въвеждане в експлоатация, всички актове, които са необходими, приемателна комисия. Всичко това отнема около две години. Какво имаме на финала? Едната фирма ще започне да си продава енергията за три-четири месеца, другата ще започне да я продава за две години, като първата фирма е платила няколко пъти по-малко административни такси и е спестила близо година и половина ходене по мъките, така да се каже. Това правите с този законопроект – давате възможност да бъде заобиколен Законът, и то по изключително груб начин. Заобикаляте Закона за устройство на територията, колеги. По отношение на промените в § 3, чл. 124 от ЗУТ. По време на дебатите при първото гласуване на Законопроекта се аргументирах, че с тази лека корекция дерогирате цял един раздел на Закона. Уважаеми колеги, дискусията по процедирането на общите устройствени планове не може и не трябва да бъде в Закона за ВЕИ-тата. Тази дискусия изисква задълбочен дебат и участие на всички лица, които участват в изготвянето и приемането на общите устройствени планове. Колеги, целта на общите устройствени планове е да създават условия за устойчиво развитие на територията, както и да осигуряват предвидимост на инвестициите, които правят гражданите и бизнесът. Това е философията на този тип стратегически документи. С настоящата корекция, която се появява по неясни причини – с никакви мотиви в Закона за ВЕИ-тата, което по абсолютно никакъв начин не кореспондира с основните текстове, Вие на

Колеги, само една минута, за да се ориентирам какво подлежи на гласуване от предложенията и ще ги подложа на гласуване.

тези текстове анблок. Гласували 140 народни представители: за 99, против 9, въздържали се 32. С това предложенията са приети и Законопроектът на второ гласуване. Колеги, преди да закрия заседанието, ще Ви изчета съобщението за парламентарен контрол,

Заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов ще отговори на четири въпроса от народните представители Владимир Табутов; Росица Кирова; и Деница Симеонова – два въпроса. Заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов ще отговори на седем въпроса от народните представители Адлен Шевкед, Байрам Байрам, Павлин Кръстев и Мукаддес Налбант; Николина Ангелкова; Стоил Стоилов; Николай Нанков; Александър Несторов; Бранимир Балачев и Димитър Николов. Министърът на културата Атанас Атанасов ще отговори на три въпроса от народните представители Цвета Галунова; и Любен Дилов и Тома Биков – два въпроса, и на едно питане от народния представител Любомир Каримански. Министърът на туризма Христо Проданов ще отговори на два въпроса от народните представители Николина Ангелкова; и Славена Точева; и на едно питане от народните представители Небие Кабак и Мюмюн Мюмюн. Министърът на вътрешните работи Бойко Рашков ще отговори на 80 въпроса от народните представители Хайри Садъков; Елхан Кълков; Павлин Кръстев; Адлен Шевкед; Байрам Байрам; Джевдет Чакъров; Халил Летифов; Севим Али; Ешереф Ешереф; Станислав Анастасов; Петър Чобанов; Сезгин Мехмед; Димитър Аврамов; Рамадан Аталай; Гюнер Ахмед;

Марио Рангелов; Имрен Мехмедова; Ализан Яхова и Андрей Чорбанов. 7. Министърът на външните работи Теодора Генчовска ще отговори на два въпроса от народните представители Румен Христов и Христо Гаджев. 8. Министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков ще отговори на един въпрос от народния представител Деница Сачева. Министърът на отбраната Драгомир Заков ще отговори на едно питане от народния представител Христо Гаджев. 10. Министърът на земеделието Иван Иванов ще отговори на един въпрос от народния представител Васил Зашкев. Министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев ще отговори на два въпроса от народните представители Александър Несторов и Благовест Кирилов, Крум Зарков и Иван Петков. На основание чл. 92, ал. 3 от ПОДНС поради командировка извън страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на здравеопазването Асена Сербезова и министърът на енергетиката Александър Николов. Поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Петър Петров се отлага отговорът на негов въпрос към министъра на културата Атанас Атанасов. Колеги,